**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Mi idemo dalje na točku 6. - Konačni prijedlog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 88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 Odbor za europske integracije, Odbor za gospodarstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i zastupnik Dragutin Lesar. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tamara Obradović Mazal, državna tajnicia u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Vezano uz Prijedlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, rezultat je između ostalog i potreba usklađivanja ovog zakona sa direktivama u pregovaračkim poglavljima – sloboda kretanja radnika kao i 19. – socijalna politika i zapošljavanje. Ujedno stvaraju se normativne pretpostavke za izravnu primjedbu uredbi Europske unije na područje pristupa tržištu rada kao i koordinacije sustava socijalne sigurnosti. Ovim Prijedlogom zakona Vlada predlaže uređivanje poslova posredovanja pri zapošljavanju u zemlji i inozemstvu, sustav obveznog osiguranja zaposlenika u radnom odnosu za slučaj nezaposlenosti, definiramo kategoriju nezaposlene osobe što podrazumijevamo aktivnim traženjem posla, uređuje se jedinstvena evidencija nezaposlenih osoba kao i drugih tražitelja zaposlenja, detaljnije se definiraju poslovi koji su uključeni u pripremu za zapošljavanje, redefinira se institut novčane naknade kao i uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, kao visina i trajanje prava koja se sada vezuje uz prethodno ostvarenu plaću i vrijeme provedeno na radu implementacijom načela pro rata temporis. Predviđa se također mogućnost jednokratne isplatne novčane naknade radi zapošljavanja, samozapošljavanja ili volontiranja po propisima o radu. Ujedno utvrđuju se uvjeti za obustavu i prestanak prava na novčanu naknadu te mogućnost nastavka korištenja tog prava koje je prestalo zbog prihvaćenog sezonskog rada, rada na određeno vrijeme ili rada u nepunom Također uređujemo pravo na mirovinsko osiguranje te propisujemo uvjete za stjecanje i visinu novčane naknade za vrijeme obrazovanja te pravo na jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova. Ujedno propisujemo i postupak za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti. Najvažnije predložene izmjene u odnosu na postojeće, u odnosu na važeći zakon odnose se na otvaranje tržište rada i to na način da se omogućava i privatnim agencijama posredovanjem u inozemstvu s utvrđenim odgovornostima za ostvarivanje prava po osnovi posredovanja kao što su kontrola, odgovornost za štetu, uvjeti rada, troškovi i uređenje područja suradnje u cilju dostavljanja i objave podataka što će biti uređeno posebnim provedbenim propisom. Izjednačavanje pristupa pravima radnicima koji rade u punom i nepunom radnom vremenu, izmjenom odnosno brisanjem dosadašnjeg preračunavanje nepunog radnog vremena na puno, što zahtijeva i drukčije uređenje instituta naknade za vrijeme nezaposlenosti. Preciznije se definira nezaposlena osoba koja aktivno traži posao i raspoloživa je za rad, te formiranje samo jedne evidencije nezaposlenih osoba i drugih tražitelja zaposlenja. Visina novčane naknade u vrijeme nezaposlenosti vezana je uz prethodno ostvarene plaće i to 70% za prvih 90 dana, 50% za preostalo vrijeme, a 40% za osobe koje naknadu imaju sve do zaposlenja ili ostvarenja mirovinskih prava. Time je restrukturiran pravni institut novčane naknade prihvaćanjem jedne pravne namjene što je socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Predviđaju se više naknade u prvoj godini nezaposlenosti čime se štiti nezaposlena osoba od istovremene opasnosti od siromaštva i omogućuje se duži period za podizanje stupnja svoje zapošljivosti putem obrazovnih aktivnosti i aktivnog traženja posla. Uvažavajući okolnost da bi predloženo restrukturiranje instituta novčane naknade dovelo do smanjenja novčane naknade nezaposlenim osobama koje su u nezaposlenost ušli sa najnižom plaćom, ostvarile su pravo na novčanu naknadu sve do zaposlenja. Za njih je iznimno prijedlogom zakona predviđeno i usklađivanje ostvarene novčane naknade koja se obustavlja zbog zapošljavanja i nastavlja nakon ponovne nezaposlenosti i to na način da se ista tada utvrđuje prema novoj osnovici, odnosno ostvarenoj plaći tijekom zadnjeg zaposlenja. Primjerice, novčana naknada testirana na minimalnoj bruto plaći u visini od 70% za prva 3 mjeseca za 2008. Tako je tisuću 539 Ona bi 2009. bila povećana na tisuću 721 kunu, dok bi projekcija za 2010. godinu iznosila tisuću 924 kune, znači u odnosu na 70% od minimalne bruto plaće, ovisno o formuli njezinog porasta. Utvrđivanje trajanja novčane naknade na bazi isplate prosječnog kalendarskog mjeseca 30 dana, ne kao do sada na bazi pretpostavljenog radnog tjedna od 6 dana, ne predstavlja značajnije umanjenje dosadašnjih prava jer se i sada po važećem zakonu utvrđuje te isplaćuje u mjesečnim iznosima koji ne ovise o broju dana i radnih dana mjeseca i na mjesečnoj razini se iznosi isplaćene naknade ne mijenjaju. Uvažavajući okolnost da 38% dugotrajno nezaposlenih osoba ima završenu osnovnu školu te da je potrebno dodatno potaknuti uključivanje nezaposlenih u obrazovne aktivnosti, novčana pomoć koja se isplaćuje nezaposlenoj osobi tijekom obrazovanja podignuta je s dosadašnjeg najnižeg iznosa novčane naknade na nivo neoporezivog iznosa stipendije. Predloženim restrukturiranjem novčane naknade te novčane pomoći za vrijeme obrazovanja na temelju kretanja na tržištu rada kontinuiranog trenda rasta zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti, uvažujući pritom prosječnu plaću koju su nezaposlene osobe ostvarivale prije nastupa nezaposlenosti za 2009. godinu na ime materijalno-pravno zaštite nezaposlenih osoba treba osigurati oko 920 milijuna kuna, što je u odnosu na ovu proračunsku godinu povećanje od 120 milijuna kuna. Pri tome napominjem da navedeno povećanje ne iziskuje povećanje stope doprinosa za zapošljavanje, već samo preraspodjelu unutar postojećih sredstava koje se prikupe tijekom proračunske godine, a za 2008. godinu planiran je porast u postotku u postotku od 10%. Zahvaljujem na pažnji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne vidim nikoga. Hvala. Znači ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, cijenjeni kolege zastupnici. Predloženi zakon je produkt usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s obvezujućom pravnom stečevinom Europske unije na područjima pregovaračkih poglavlja 2 slobode kretanja radnika i poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje. Novim zakonom se uvodi novi pristup posredovanjem zapošljavanju više nego do sada stvaraju se pretpostavke da posredovanjem zapošljavanju bude regulator odnosa na tržištu rada, da uvažava zahtjeve tržišta, ali i skrb o osobama koje traže posao. To se postiže uvođenjem mogućnosti da se posredovanjem takve i privatne agencije, čime se tržište rada snažnije otvara za sve poduzetničke inicijative. Ubuduće poslove posredovanja pri zapošljavanju moći će obavljati pravne i fizičke osobe u inozemstvu. Takve osobe uz ispunjavanje propisanih uvjeta sigurno će pomoći mnogim pojedincima u pronalaženju posla u inozemstvu, pa naši građani neće morati ubuduće putovati u neizvjesnost koje im nude razne posredničke strane kompanije poput KBR-a, američkog ili sličnih. Svakoj se nezaposlenoj osobi pristupa kao jedinki zbog čega se propisuje obveza da se u znatno kraćem roku izradi plan zapošljavanja za nezaposlenu osobu. Uvodi se obveza nezaposlenih osoba da prihvate ponuđeno osposobljavanje i obrazovanje čime se uvažavaju tržište neminovnosti koje su uvjet gospodarskog rasta. Uvode se nove povoljnosti za određene kategorije radnika. Proširuje se krug osoba koje će imati pravo na novčanu naknadu. Uvodi se pravo na naknadu za volontere. Znamo da su volonteri osobe koje su odradile pripravnički staž bez prava na plaću. Pravo na novčanu naknadu za radnike koji su radili s nepunim radnim vremenom se više ne preračunava u odnosu na puno radno vrijeme već se izjednačavaju s osobama koje su bile u radnom odnosu s punim radnim vremenom. To je izravna posljedica usklađivanja sa stečevinom Izmijenjena prava na novčanu naknadu su prvo da pravo na novčanu naknadu je inače modificirano uvažavajući kretanje na tržištu rada ali i zahtjeve koje nameće I nadalje pravo na novčanu naknadu imaju oni radnici kojima je radni odnos prestao bez njihove krivnje tj. na temelju otkaza ugovora o radu od strane poslodavaca. To su znači poslovno i osobno uvjetovani otkazi ugovora o radu. A u slučaju izvanrednog otkaza od strane radnika samo ako je razlog otkaza ponašanje i krivnja poslodavca. U slučaju kad radnik otkazuje radni odnos i u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu nema pravo na novčanu naknadu. Na novčanu naknadu ima pravo nezaposlena osoba i nakon volontiranja. To je novo pravo u odnosu na sadašnji zakon. U odnosu na sadašnji zakon nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako je od prestanka prava na novčanu naknadu radila duže od 3 mjeseca. Više se nego udvostručuje cenzus za gubitak prava po osnovi nezaposlenosti za osobe koje u to vrijeme ostvaruju povremene zarade. Sada je taj kriterij 1200 kuna mjesečno a od 1.1. iduće godine će biti u visini najniže osnovice za plaćanje doprinosa. Sada je ta osnovica 2 tisuće 441 kunu. Na dan primjene će ona biti i viša. Dakle nezaposleni će moći nešto više zaraditi od povremenog posla a da ne izgube pravo na novčanu naknadu. Minimalni uvjet za ostvarivanje prava na novčanu naknadu nadalje ostaje određen od najmanje 9 mjeseci prethodnog radnog odnosa u posljednje, Trajanje prava na novčanu naknadu ovisi o ukupnom radnom stažu radnika i iznosi od 90 dana za radnika s 9 mjeseci radnog staža do 450 dana za radnika sa 25 godina staža. Prema sada važećem propisu to iznosi od 78 dana do 312 dana. Ali se u te dane sada ne uračunavaju nedjelje i do sada je najduže trajanje naknade bilo osigurano već za radnike s 10 godina radnog staža. Novi prijedlog je za neke skupine restriktivniji, ali je povoljniji za radnike koji imaju više od 20 odnosno više od 25 godina staža. To su stariji radnici i njihova mogućnost zapošljavanja je teža nego mlađim pa je logično da zaštitne mjere budu povoljnije u njihovu korist. Visina novčane naknade sada je jednaka za cijelo vrijeme trajanja prava, a po novom prijedlogu se smanjuje tijekom razdoblja ostvarivanja prava. Veći iznos novčane naknade koristi se kao veće pravo u prvoj godini korištenja kako bi se osobu istovremeno zaštitilo od opasnosti osiromašenja i omogućilo joj aktivno traženje novog zapošljenja tj. destimulira se dugotrajna nezaposlenost. Visina novčane naknade i dalje se određuje od prosječne plaće koju je radnik ostvario u prethodna tri mjeseca ali po novom prijedlogu prvih 90 dana naknada iznosi 70% tog iznosa, kasnije 50% a nakon 12 mjeseci 40%. Samo naoko se čini da je to rezanje prava u odnosu na sada važeću regulativu. Naime do sada smo imali odredbu da radnik ima pravo na naknadu u visini prosječne plaće ali ne više od najvećeg mjesečnog iznosa koji određuje ministar rada. Pa je sada taj najviši iznos 1200 kuna mjesečno a sve do prije par mjeseci on je iznosio 1000 kuna mjesečno. Ubuduće će taj iznos određivati upravno vijeće zavoda. Ukida se pravo na jednokratni novčani primitak u iznosu od 1 do 6 najviših iznosa naknade tj. od 1200 kuna do 7200 kuna na koji sada imaju pravo radnici s 20 i više godina staža kojima poslodavac otkaže radni odnos. Taj primitak, podsjetit ću vas bio je uveden još 2003. godine kao komepnzacija za smanjenje otpremnina u Zakonu o radu. Jednokratni novčani primitak je zapravo otpremnina … a otpremnina je pravo iz radnog odnosa koje mora biti obveza poslodavca. Zbog toga je to dodatna obveza sindikatima da sa poslodavcima na razini socijalnih partnera takav primitak ugovore kroz kolektivne ugovore. Do sada su žene sa 30 godina a muškarci 35 godina staža imali pravo na novčanu naknadu sve do novog zaposlenja. A po novom se taj rok produljuje za žene i skraćuje za muškarce. Izjednačavanje zbog načela jednakog pristupanja za žene i muškarce sukladno direktivi Europske ekonomske zajednice. Podsjećam da kod nas žene još uvijek mogu ostvariti pravo na prijevremenu mirovinu za 5 godina ranije od muškaraca tj. sa 30 godina staža i starosti 55 godina pa je novčana naknada preko Zavoda za zapošljavanje zanimljiva samo ženama koje zbog nedovoljnih godina starosti nemaju pravo na prijevremenu mirovinu. Dakle ova mjera neće pogoditi veliki broj žena jer one koje imaju uvjete za mirovinu odlaze u mirovinu jer u mirovinskim propisima još uvijek je povoljnije pravo žena u odnosu na muškarce. Eto zbog svih ovih povoljnosti Klub Hrvatske demokratske zajednice predlaže Hrvatskom saboru da donese predloženi zakon. Hvala Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. Pred nama je jedan zakon koji neće riješiti problem nezaposlenosti. Naime ne može se riješiti zakonom problem nezaposlenosti. To je moguće napraviti samo jednom sustavnom, cjelovitom, koordiniranom, mulidisciplinarnom politikom jer nezaposlenost nije politički problem. Nezaposlenost je zapravo jedan društveni fenomen koji ne spada samo među gospodarske pokazatelje. Dakle, to nije samo lakmus papir preko kojega se očitava s jedne strane sposobnost nacionalnoga gospodarstva, s druge strane sposobnost nacionalnog obrazovnog sustava da proizvodi potrebne kadrove. S treće strane izvor informacija o fleksibilnosti tržišta rada, nego je to i pitanje prije svega koje zadire u egzistencijalnu sferu, ali ne zaboravimo i pitanje koje izravno utječe, psihološki utječe na osobe o kojima se radi. Nezaposlenost je stanje koje razara samosvijest, osjećaj samopoštovanja i sigurnost. Nezaposlenost je stanje u kojemu se osoba o kojoj se radi smatra smatra u manjoj ili većoj mjeri zapravo izolirana ili odbačena od društva, odnosno manje korisna od onih koji rade. Upravo zbog toga ne možemo i ne smijemo nezaposlenost promatrati samo i isključivo statistički. Kada bismo tako govorili onda bismo na temelju informacija koje su obznanjene ovih dana mogli biti jako zadovoljni. Naime, postojeća stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj registrirana, dakle evidentirana stopa spustila se ispod 14% s datumom 31. svibnja ove godine evidentirana nezaposlenost je 2768 osoba, a to je za 5,1 manje nego u proteklom mjesecu, odnosno za čak 11,6% na godišnjoj razini u odnosu na dakle svibanj prošle godine. To su vrlo dobri podaci. To je točno. Međutim, valja pogledati strukturu tih podataka i vidjeti o čemu se radi. Moramo biti svjesni da se radi o sezonskom zapošljavanju i da je najveći broj zapošljavanja oko 29% prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sektoru hotela i restorana, dakle ugostiteljstva. Jednako tako moramo znati da je pred nama mjesec u kojemu se maturanti srednjih strukovnih škola, a onda i mjeseci u kojima se studenti koji diplomiraju po prvi put javljaju u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dakle, dok god je naša stopa nezaposlenosti iznad prosječne razine one koja vlada u Europskoj uniji, a ona je s novo pridošlim članicama oko 7,1% ne možemo biti zadovoljni. Međutim, vrlo je važno poduprijeti sva nastojanja i Vlade, a osobito Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zapošljavanje u smanjenju nezaposlenosti. Danas sam čuo na radiju informaciju koju je izrekao gospodin Ivan Čehok naš kolega inače gradonačelnik Varaždina, da Varaždin u svibnju ove godine bilježi najnižu nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Meni je jako drago da cijela regija Varaždinske županije već treću godinu, a ne zaboravite prije tri godine bila je jedna od sedam županija sa najnižim dohotkom, sa najvišom stopom nezaposlenosti, sa najgorim gospodarskim pokazateljima sad konačno nakon nakon tri godine sustavne politike i u Varaždinu i u drugim gradovima i općinama županije pokazuje tako dobre rezultate. Žao mi je što od sutra ta politika više neće imati odgovorne osobe koje su je vodile, ali isto tako mi je žao što moram reći da Varaždin nije grad s najnižom stopom nezaposlenosti. To je Velika Gorica. Mi imamo 4,2% i već sad imamo ozbiljnih problema u regrutiranju radne snage za potrebe lokalnog gospodarstva i uprave. Grad Velika Gorica je dakle grad s najnižom stopom nezaposlenosti, ali to ne znači mnogo dok god je hrvatski podatak relativno loš. Nadalje, treba reći da nezaposlenost već nekoliko godina pokazuje jedan trend na kojega Vlada ne reagira. Već se nekoliko godina dade izmjeriti da ćemo imati sve više i više problema i kakvi će to biti problemi u zadovoljavanju svojih potreba za stručnom radnom snagom u čitavom nizu sektora. Ja ću uzeti samo primjere koje smo čuli ovdje i to u proteklih tri mjeseca i to iz usta predstavnika same Vlade. Čuli smo koliko nam fali liječnika, dakle u zdravstvenom sustavu. Strašno puno. Dovest ćemo se u situaciju da moramo početi uvoziti liječnike iz susjednih zemalja. Nadalje, imamo veliki deficit kadrova u obrazovnom sustavu i to ako hoćete od stručnih suradnika u osnovnim, srednjim školama, pa i u dječjim vrtićima. Ovdje su se eksplicite spominjali psiholozi, psihoterapeuti, socijalni psiholozi, logopedi, defektolozi. Nemamo ih dovoljno. Ne poštujemo standarde obzirom na broj djece. Nadalje, bolonjski proces iziskuje potpuno drugačiju priču u organizaciji nastave od one koja postoji. Mi nemamo dovoljno stručnoga kadra koji je u stanju nositi katedre, nositi odsjeke, zamjenjivati profesore koji odlaze u mirovinu. I što imamo s druge strane? Smanjenje upisnih kvota. To će nam se dugoročno itekako obiti o glavu, jer s jedne strane pričamo o društvu znanja i potrebi da se poveća broj visokoobrazovanih u Republici Hrvatskoj, a s druge strane smanjujemo upisne kvote, praktički zatvaramo prostor razvoja sveučilišta, a da o prilikama u kojima rade veleučilišta kao mjesta stručnih studija proizvodnje onih kadrova koji se najlakše zapošljavaju na tržištu rada da i ne govorimo. Analiza odnosa Ministarstva znanosti prema veleučilištima bi bila vrlo, vrlo zanimljiva tema i za ovaj Sabor. Nadalje, stotine i stotine arhitekata i građevinskih inženjera ovog časa nedostaje ne samo gospodarstvu, nego i javnom sektoru. Pogledajte koliki gradovi traže u svojim odjelima za prostorno uređenje kadrove toga profila i ne mogu ih naći, a to koči gospodarski razvoj, jer se radi o procesu izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. Ponoviti ću i biti ću vrlo rado dosadan i svaki put ću to ponavljati da je Hrvatska narodna stranka prije godinu dana promovirala program fleksi sigurnosti koji zapravo podrazumijeva cjelovitu politiku. S jedne strane omogućavanja cjeloživotnoga učenja, s druge strane odgovornosti poslodavaca i s treće strane fleksibilizacije tržišta rada. Neću ponavljati teze iz toga programa, ali onaj tko vodi politiku u ovoj državi po pitanju smanjenja nezaposlenosti može doći i rado ćemo mu dati sve svoje ideje jer to nije nikakva ekskluziva, to je europski standard utvrđen europskim direktivama 91/383, 91/533, mogao bih vam ih 9 nabrojati. Međutim, kad se govori o konkretnom prijedlogu zakona moramo reći da je interes hrvatskoga gospodarstva da se potpuno liberalizira sektor posredovanja u zapošljavanju. Što god može neka bude više posrednika u zapošljavanju kako bi se radna snaga što brže i što jednostavnije približavala radnim mjestima, odnosno prilagođavala uvjetima na tržištu rada. Ta liberalizacija može pomoći da se i među samim posrednicima izdiferenciraju oni koji će više uložiti u tu djelatnost i lakše omogućiti prekvalificiranje, programe cjeloživotnog učenja, adaptaciju nezaposlenih na prilike na tržištu rada. I istina je, ovaj zakon ide u tom pravcu. Međutim, postavlja se pitanje koji je naš cilj? Da li je naš cilj smanjiti nezaposlenost evidentiranu na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ili zaposliti što više ljudi? Ako je cilj smanjiti nezaposlenost na listama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, onda će to ovaj zakon postići. Ali on bi ga i lakše postigao da recimo ugradimo unutra odredbu da se sa popisa nezaposlenih brišu svi oni čija imena počinju sa a, o, e, i i u. Preko noći ćete dobiti pola manje evidentiranih nezaposlenih. Je li to smisao? Smisao mora biti povećanje zapošljivosti svih koji su u statusu nezaposlenoga bez obzira imaju li formalne uvjete za evidentiranje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ili ne, ali jednako tako i svih onih koji već rade, ali rade u lošim uvjetima kod loših poslodavaca, kod onih koji pljačkaju državu, isplaćuju im samo minimalac ili samo ih prijavljuju na minimalac, a zapravo rade i proizvode puno veću vrijednost. To mora biti politika koja odgovara interesima svih na tržištu rada. Ovaj zakon nažalost nisu podržale sindikalne središnjice. I to vi vrlo dobro znadete jer ste svi dobili svih 6 sindikalnih središnjica koje su explicite rekle da su na 117. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća se suprotstavile ovakvim rješenjima upozoravajući iz sjednice u sjednicu da ovako predložene formulacije neke konkretne, naravno ne sve mogu dovesti do pogoršanja uvjeta u kojima se nalaze osobe koje traže posao. I explicite kažu ovakvim mjerama doprinijeti će se skraćivanju vremena tijekom kojeg nezaposlena osoba ostvaruje pravo na novčanu naknadu. Ukinuti će se najniži zajamčeni iznos novčane naknade, čime će najviše biti pogođene nezaposlene osobe koje su primale najnižu plaću, a koje će ostvarivati pravo na novčanu naknadu do, npr. ispunjenja prvih uvjeta za mirovinu. Iz evidencije za nezaposlene administrativnim mjerama biti će brisani dugotrajno nezaposleni ako ne prihvate svaki posao koji odgovara njihovim psihofizičkim sposobnostima, što god to značilo, ako radnik radi na crno prestaje mu se isplaćivati naknada. Zatim upozoravaju da u slučaju da se ne može utvrditi osnovica za izračun novčane naknade jer, recimo poslodavac ne želi uručiti zaposlenome obračun plaće, umjesto da se nezaposlenoj osobi isplaćuje prosječno isplaćena novčana naknada i zaštiti ga se, zapravo ga se kažnjava, a poslodavcu se daje da i dalje radi što hoće. I nadalje, da s obzirom da će se iznos novčane naknade računati u odnosu na obračunatu plaću, biti će oštećeni svi oni radnici koji plaću primaju na crno jer će im država izračunavati novčanu naknadu samo na službeno prijavljenu plaću kao da su je oni odredili i kao da oni to mogu promijeniti. Nije dobro donositi zakone koji se tiču socijalnih prava, a imati u kontri svih 6 sindikalnih središnjica. Što god mi mislili o tome, to je jedan od važnih partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću koji nije zadovoljan ovim rješenjima, nije zadovoljan niti klub Hrvatske narodne stranke. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo 2 ispravka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Anđelko Mihalić. Izvolite. **Mihalić, Kada gospodin saborski zastupnik govori da je Varaždinska županija i Varaždin grad sa najmanjom stopom zaposlenosti, to je točno, ali nije točno da je to zahvaljujući dosadašnjoj ili sadašnjoj još uvijek politike Hrvatske narodne stranke jer oni su najmanje zaslužni za to, ali su zato itekako zaslužni da je Varaždinska županija ovog momenta najzaduženija županija u Hrvatskoj. Nadam se da će drugi tjedan biti ti dokumenti pristupni i ja ću sa zadovoljstvom ovdje izvijestiti ovaj Sabor o takvoj aktivnosti

Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Meni je žao što se nisam javio sad za repliku jer nisam znao da će toliko netočnih navoda ovaj zastupnik Beus, pa je to teško sad sve pobrojati. Ali samo nešto, gledajte. Vi ste rekli Vlada ništa ne poduzima oko smanjenja zaposlenosti u Hrvatskoj. Pa što mislite ako u zadnjih 8 godina imate statističke pokazatelje, znači ne pokazatelje koje je netko izmislio, da je zaposlenost pala sa 358 tisuća nezaposlenih, a dugo se vrtila na nekih 300 tisuća, na danas, što ste i sami rekli ovdje nekih 236 Tako da je stopa nezaposlenosti, ne 15 cijelih nešto što ste rekli, blizu 16%, što je bila nekada nego je negdje oko 10% A da se zaposlenost povećala upravo u tih 8 godina

tisuća zaposlenih više. Tako da je to notorna neistina što ste vi izrekli, dovoljno bi bilo da ste statističke podatke pokazali. A kada ste se već okomili i spomenuli sindikate onda trebate znati da su sindikati bili protiv ukidanja jednokratnog novčanog iznosa, ali ja sam vam ako ste slušali u raspravi rekao, to je s osnove rada i to se dogovara između socijalnih partnera. **Jarnjak, Goran (HNS)** Gospodine predsjedavajući, u stavku 2. članka 209. eksplicite piše: "Ukoliko zastupnik zatraži riječ da bi ispravio netočan navod, predsjedatelj će mu dati riječ čim završi govor onoga tko je iznio navod. Zastupnik se u svom govoru mora ograničiti na ispravak, u protivnom će mu predsjedatelj oduzeti riječ." Kolega Kunst mi je stavio u usta ono što ja nikada nisam rekao. Dakle ja nikada nisam rekao da Vlada nije ništa napravila na smanjenju nezaposlenosti. Ja sam rekao da Vlada nije ništa napravila na povećanju zaposlenosti. zaposlenosti. Pa ja bih vas lijepo molio ako već kolega Kunst ne razumije, ja sam siguran da vi razumijete pa da spriječite ovakve … /Ne U sabornici onda nitko ne bi ispravljao netočan navod uopće, pa i ni vi. Dakle idemo dalje sa raspravom. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će Prijedlog zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Od sljedeće godine primjenjivati ćemo ovaj europski Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima nezaposlenih. Naknade za vrijeme nezaposlenosti od siječnja 2009. godine pa će se za prvih 90 dana nezaposlenosti primati naknada u visini 70% prosječne tromjesečne plaće koju je radnik ostvario prije no što je ušao u u evidenciju nezaposlenih. Nakon isteka 90 dana naknada pada na razinu od 50% dok nakon 12 mjeseci provedenih na burzi, naknada ne može biti viša od 40% Međutim to ne znači da će u praksi netko moći primiti naknadu od primjerice 6 tisuća kuna, jer se zakonom predviđa da najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70, a za preostalo vrijeme 50 ili 40% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu u prethodnoj godini. Za svakog nezaposlenog ubuduće će se u roku od 60 dana od njegova evidentiranja raditi osobni i profesionalni plan zapošljavanja, a ako u roku od godinu dana ne nađe posao u skladu sa planom morati će prihvatiti posao koji je u skladu sa njegovim sposobnostima. Novim zakonom Hrvatski zavod za zapošljavanje gubi monopol u posredovanju zapošljavanja radnika izvan zemlje, a taj će posao moći obavljati i privatne agencije. Nekoliko zadnjih godina na hrvatskom tržištu rada došlo je do razmjerno velikih pozitivnih promjena. Značajno se povećala registrirana zaposlenost, a registrirana nezaposlenost značajno se smanjila. Ukupan broj zaposlenih se sa milijun 341 tisuću u 2000. godini povećao na milijun 517 tisuća u 2007. godini, što je 176 tisuća više zaposlenih, odnosno 13,1%. Istovremeno se broj nezaposlenih sa 358 tisuća smanjio na 265 tisuća što je 93 tisuće ili 26%. Ankete radne snage pokazuju da postoji višegodišnji pozitivan trend na tržištu rada, stopa zaposlenosti stanovništva u dobi od 15 do 64 godine povećala se 51,4% u 2000. godini na gotovo 57% u 2007. godini, a stopa nezaposlenosti smanjila se sa 16 na manje od 10% s tendencijom daljnjeg pada. Dobra vijest je također da tijekom svibnja ove godine bilježimo nastavak povoljnih kretanja na domaćem tržištu rada. Smanjenje nezaposlenosti na mjesečnoj razini rezultat je povoljnih sezonskih kretanja u gospodarstvu koja dovodi do otvaranja novih radnih mjesta. Istovremeno nastavljen je i dugoročni trend smanjenja broja nezaposlenih osoba na godišnjoj razini. Tako je prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na kraju svibnja zabilježeno 232 tisuće 768 nezaposlenih što predstavlja najniži broj nezaposlenih još od sredine 1995. godine. U usporedbi s krajem prošlogodišnjeg svibnja, broj nezaposlenih osoba manji je za 30 tisuća 589 nezaposlenih ili 11,6%. Tako je nastavljen trend smanjenja stope nezaposlenih osoba na godišnjoj razini koji traje još od kolovoza 2005. godine. Također na godišnjoj razini već deseti mjesec za redom, bilježimo relativno smanjenje broja nezaposlenih osoba dvoznamenkastim stopama. No unatoč tome stanje na tržištu rada još uvijek nije te je stopa zaposlenosti u Republici Hrvatskoj znatno niža nego u Europskoj uniji gdje iznosi 65,41% a stopa nezaposlenosti veća je nego u Europskoj Najviše brine relativni opseg dugotrajne nezaposlenosti. Udio nezaposlenih duži od jedne godine u ukupnom broju registriranih nezaposlenih krajem 2007. godine je iznosio čak 58,6%. Dugotrajna nezaposlenost povezana je sa nižim stupnjem obrazovanja i sa višom životnom dobi. Taj relativni opseg moguće je smanjivati obrazovnim mjerama aktivne politike zapošljavanja te predložena mogućnost značajnijeg materijalnog poticanja, sudjelovanja nezaposlenih u obrazovnih mjerama. Isto tako predloženo je značajno povećanje naknade za nezaposlene u prva tri mjeseca nakon gubitka posla, kao i njezino postupno smanjivanje kako bi se destimulirala dugotrajna nezaposlenost posebice kod starijih osoba koje su ostvarile pravo na trajnu novčanu naknadu. Naime prema sadašnjim podacima 54,4% korisnika novčane naknade do zaposlenja pripada dobnoj skupini do 54 godine te je nakon godinu dana nužno nižom naknadom stimulirati zapošljavanje. Prijedlogom zakona za tu skupinu nezaposlenih predviđeno je usklađivanje ostvarene novčane naknade nakon zapošljavanja te ponovne nezaposlenosti na način da se ista utvrđuje prema ostvarenoj plaći tijekom zadnjeg zaposlenja. Predloženim će se dodatno potaknuti dugotrajno nezaposlene osobe za primjerice prihvaćanje sezonskog rada ili rada na određeno vrijeme koji će utjecati na rast novčane naknade isplaćivane po prestanku radnog odnosa, a ujedno će se onemogućiti da sukladno novim institutima nezaposlene osobe ostvaruju znatno nižu novčanu naknadu u odnosu na važeći zakon. Za poticaj namijenjen zapošljavanju građana, država će u 2008. godini izdvojiti oko 468 milijuna kuna. Prema godišnjem planu za poticanje zapošljavanja u taj su iznos uračunate i proračunske subvencije malim i srednjim poduzetnicima od 26 milijuna kuna. Plaćanje pripravničkog staža zdravstvenim radnicima od 65 milijuna kuna ili poticaj za uspjeh od 77 milijuna kuna pripremljenih za zapošljavanje u turizmu i proširivanje i proširivanje turističke djelatnosti. Mali i srednji poslodavci moći će vratiti 70% troškova plaćenih za obrazovanje zaposlenika deficitarnih struka. Velikim poslodavcima više od 250 radnika koje zapošljavaju sufinanciralo bi se 50% obrazovnih troškova za deficitarne struke. Uvjet je da zavod za zapošljavanje obavi selekciju polaznika prema prijavi poslodavaca. Za tu je namjenu u proračunu izdvojeno oko 10 milijuna kuna. Financirat će se i određena specijalistička usavršavanja sa 35% troškova za male i srednje tvrtke, te 25% troškova za velike tvrtke. Nezaposlene osobe duže od 12 mjeseci, a starije od 25 godina imat će priliku pohađati tečajeve za poslove u ugostiteljstvu, građevini, brodogradnji, zaštiti od požara ili za poslove tražene na lokalnim tržištima. Planom se želi obuhvatiti oko 3 tisuće 400 osoba. Osim besplatnog tečaja polaznici bi dobili i novčanu pomoć u visini minimalne pomoći za nezaposlene, a zavod za zapošljavanje osiguravao bi ih za slučaj nesreće na radu. Za cijeli program izdvojeno je oko 30 milijuna kuna. Za obrazovanje obrtnika utrošit će se 7 i pol milijuna kuna, za prekvalifikacije 1 i pol milijun, za poticanje tradicionalnih obrtničkih djelatnosti 1,2 milijuna kuna kuna što će obuhvatiti 250 osoba. U planu je subvencionirano zapošljavanje tisuću 80 mladih osoba bez zanimanja, te 750 žena i muškaraca starijih od 45, odnosno 50 godina. Sve ovo su dovoljni argumenti da klub HSS-a podrži Prijedlog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti isto tako da pohvalimo mjere, odnosno godišnji plan za poticanje zapošljavanja koji je nedavno usvojen na hrvatskoj Vladi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Gordan Maras. Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ovaj prijedlog zakona, ja bih ga nazvao da je jedan od potrebnog paketa zakona koji bi očito po uzoru na skandinavske države, a posebice Dansku i u Hrvatskoj željeli početi provoditi projekat program …/Govornik se ne razumije./… security, promjenjivo, ali sigurno u promjene kroz sigurnost. Ali kao što to obično biva dolazimo sa parcijalnim rješenjima i smatramo da ova fleksibilnost tržišta rada i pretumbacije u statusu i prava nezaposlenih sama po sebi rješava problem. Želim vjerovati da predlagatelji jesu svjesni da uz ovaj zakon i promjene kod prava nezaposlenih izuzetno je bitno pratiti i promjene u politici obrazovanja, migracije radne snage posebice teritorijalnoj migraciji koja je direktno vezana na mogućnost rješavanja stanovanja, odnosno stambenih pitanja, pa čak i do dječjih vrtića jer i to utječe na migraciju radne snage. Na sustav doživotnog učenja, a posebice na mogućnost stjecanja novih vještina koje naprosto brza promjena na tržištu rada od svih nezaposlenih traži i zahtjeva, a toga će biti sve više. Tako da bih ja rekao ukoliko ovaj zakon bude usvojen, a bez ostalih pratećih promjena imat ćemo fleksi, ali ne i curity, imat ćemo fleksibilno, ali ne i sigurno, nego i podosta rizično. Jer ovim zakonom od onih koji sada jesu na zavodu ili bi ne daj Bože bi mogli se pojaviti imati će manja prava. Ja bih rekao dakle gube. Svi oni s plaćom manjom od 3 tisuće a pogotovo, 10, a pogotovo sa više od 20 godina radnog staža svi prijavljeni na minimalnu plaću, svi sa netom plaćom nižu od 2 tisuće 960 kuna, a koji stječu ili bi stjecali prava na novčanu naknadu do mirovine ili stvarnog novog zapošljavanja i oni za koje se neće moći utvrditi osnovica za obračun naknade, a takvih na žalost nije malo. Tako npr. uspoređujući ovaj prijedlog sa postojećim radnici sa 2 tisuće 441 kunu bruto plaće po sadašnjem propisu ostvaruju pravo na naknadu tisuću 200 kuna, a po ovom prijedlogu zakona u prvih 90 dana njihova naknada bi iznosila tisuću 367 kuna što je više, ali nakon toga kada ta naknada pada na 50% ili 40, 976 kuna. Dakle svi oni koji u ovom trenutku ili sutra na zavod i dolazi i ostvarili bi pravo na naknadu, a na nivou su minimalne plaće, nakon 90 dana njihova naknada od sadašnje bila bi manja 230 kuna, a ne veća. Doduše radnici koji primaju prosječnu plaću 5 tisuća i nešto neto, ostvarili bi u prvih 90 dana s onom formulacijom 70% plaće 3 tisuće 513, nakon 90 dana 2 u čemu je sad problem? Pa problem je u tome da najčešće i najlakše bez posla ostaju upravo nisko plaćeni radnici i da je tu fluktuacija radne snage najveća. Tako kada uspoređujemo visinu prava u kunama uvijek moramo vidjeti i strukturu onih koji sada već ostvaruju prava na novčanu naknadu, a pogotovo oni koji bi ubuduće to ostvarivali. Što se samog teksta zakona tiče, upozorit ću na par stvari koje doista smatram da će predlagatelj pozorno razmotrit moje podnijete amandmane kojih nije puno, samo 24, i tako eto pomažem predstavnicima Vlade da poboljšaju svoj tekst prijedloga. Članak 10. stavak 1. točka 1. propisuje da se nezaposlenom osobom ne smatra osoba koja u vremenu nezaposlenosti ostvari neki primitak. Zaradu. Živi primjer žene koja je sa zavoda poslana u državnu službu kao honorarac i da radi na popisu stanovništva. Nezaposlena žena prihvatila je da radi na popisu stanovništva prije par godina i ostvarila je primitak. Dva tjedna u jednom mjesecu, dva tjedna u drugom mjesecu. Ne samo da je izgubila status nezaposlene jer je u tom trenutku i vremenu i zatrudnjela, nego je ostala i bez onih prava kao trudnica, odnosno roditelje jer nije imala kontinuitet. Dakle zašto želite stimulirati, destimulirati prvo da nezaposleni prihvaćaju privremene i povremene kratkotrajne poslove dan, dva, tri, pet jer svaka kuna koju iz tog naslova ostvare ih briše iz evidencije Zavoda za nezaposlene i ne ostvaruju pravo na naknadu jer im ona remeti. Dakle prvo ih destimulirate da rade kratkotrajne poslove a drugo stimulirate ih da primaju naknadu u kešu ispod stola na ruke jer čim ona nije evidentirana neće im biti prepreka. Dakle uvjet za brisanja evidencije nezaposlenosti je u članku 17., stavak 1., točka 3. Zamislite ako radnik radi bez potvrde ugovora odnosno rješenja na temelju kojega radi. Pa je li što mislite da li zaista radnici žele raditi, početi raditi kod poslodavaca ako nemaju ugovor ili barem potvrdu da su zaposleni? Tko je kriv da radnik nema potvrdu, ugovor ili rješenje? Radnik ili poslodavac? U odredbama sankcije za nepridržavanje ovog zakona nema sankcije za poslodavca čak ni onda ako radniku odbije izdati potvrdu u visini plaće koja bi zavodu služila kao osnov za obračun prava na na naknadu. a poslodavac mu ne da ugovor ili potvrdu a inspektor rada ga nađe da radi brišete ga iz evidencije i gubi pravo na naknadu. Ja bih molio da isti rigorozni principe koje zakon predviđa ostanu u zakonu. Ali ne prema radniku ili nezaposlenoj osobi nego prema poslodavcu i u tom smjeru idu moji amandmani. Nadalje pravo ponovnog prijavljivanja i stjecanja prava kao nezaposlene osobe opet su vezane na primitke. Ali ne kalendarski u mjesecu koji je ostvaren nego jednom čarobnom formulom kojom se može desiti da se ta prava odnosno nemogućnost ponovnog aktiviranja i prijavljivanja zapravo protegne i na nekoliko mjeseci. Članak 43. propisuje najviši iznos naknade i utvrđuje da se uzima prosječna plaća ali ne u Republici Hrvatskoj nego u gospodarstvu Republike Hrvatske. Kod sveg ostalog pa čak i kod minimalne plaće i svih ostalih prava osnovica je prosječna plaća ostvarena u državi. Međutim kada smo došli do onih koji ostvaruju prava na zavodu ovdje se uzima prosjek gospodarstva a ne Republike Hrvatske. Zašto? Zašto prosječna plaća ove države kad je osnov svega pa i za plaće državnih službenika i nas političara ne bi bila osnov i za prava nezaposlenosti. I završavam sa člankom 39. stavak 1. točka 3. koji propisuje da će pravo na naknadu kao nezaposlena osoba izgubiti i onaj ili ona koja citiram nije zadovoljio na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog staža. Zamislite mladu osobu ili stariju koja po uputi zavoda ide prihvatiti posao van svoje struke da ne bi izgubila prava. Uloži maksimum truda, vremena i energije da zadovolji na pokusnom radu. Ne uspije. Ovaj poslodavac joj to napiše u rješenje i takva osoba nema više pravo na naknadu zato što je pokušala ali nije uspjela pod pretpostavkom da je poslodavac bio iskren. Pod pretpostavkom da doista to je istina. Dakle to su samo 3, 4 moja amandmana koja sam uspio u svojoj raspravi obrazložiti koja nisu politikantska ni politička nego u najboljoj namjeri i vjeri da ovoj želji novog uređenja prava nezaposlenosti … … /Upadica: Hvala lijepa./ … ne napravimo nove nepravde, nove nepravde ljudima koje čeka burza. Hvala lijepa.

pa nekako mi se ustvari čini da negdje u predlaganju zakona i obrazloženju zakonskih prijedloga koji su, koji nam dolaze u zadnje vrijeme na klupe fali malo iskrenosti u tome što ustvari ti zakoni donose onima na koje se direktno odnose? U ovom slučaju radi se o zakonu koji se direktno tiče jedne kategorije građana Hrvatske koji, ja mislim da ćete se svi složiti kad kažem da spadaju u najugroženiju kategoriju u Hrvatskoj. To su osobe koje su sada na Zavodu za zapošljavanje dakle nezaposlene osobe iz razno raznih razloga, razno razne dobi i razno raznih zanimanja ili one koji će se sutra naći na tom Zavodu za zapošljavanje. Ja sam uvjerena da nikome nije drago naći se na zavodu, naći se na nekakvoj listi ne od nekoliko desetaka ili nekoliko stotina nego među tisućama onih koji traže posao negdje kad iščitavate ovaj zakon makar pojedine njegove odredbe ispada da polazimo od toga da su eto oni otišli tamo jer im se ustvari ne da raditi pa baš je lijepo biti na Zavodu za zapošljavanje, svaki mjesec dolaziti, prijavljivati se a u međuvremenu obilaziti te iste zavode, kroz oglase tražiti posao. Ja mislim da bi bilo poštenije da kažemo građanima: gledajte, mi smo dužni odnosno građani to znaju. Mi moramo prilagoditi naše zakonodavstvo europskom zakonodavstvu i u tom prilagođavanju i tom procesu na putu u Europsku uniju ne cvjetaju ruže. I neke stvari koje uređujemo nužno sa sobom nose i smanjenje onih prava koje su do sada imali. Bilo da se radi o pravu na određenu visinu, na neke naknade koja se dobiva. Bilo da se radi o pravu na vrijeme u kojem će to dobivati i Prema ovom prijedlogu zakona, prema onome što piše u ovim člancima smanjuju se naknade ljudima koji jesu na Zavodu za zapošljavanje, smanjuju se naknade upravo onima koji jesu najugroženiji zato što primaju najniže plaće u Hrvatskoj. Zato što kao što je rekao kolega Lesar spadaju u onaj dio radnika koji spadaju u kako bih rekla radnike koji su, u onoj fluktuaciji radnika najčešće se nalaze na zavodima za zapošljavanje i traže nove poslove. Ja neću sad govoriti o brojkama ali evidentno jeste da je do sada utvrđena visina, najniža naknada koju ste mogli dobivati preko Zavoda za zapošljavanje 1026 kuna, a da će sada otprilike biti oko 780 kuna. Ili mi mislimo da se na Zavodu za zapošljavanje nalaze sami menadžeri. Pa valjda nam je svima jasno da na Zavodu za zapošljavanje ne dolaze menadžeri, članovi poslovnih odbora upravnih vijeća ili ne znam kako se to sve zove. Radnik koji radi na crno. Ja ne mislim da radnik radi na crno zato što se to njemu sviđa, nego vjerojatno zato što ono što ostvaruje kroz neki svoj osnovni posao mu nije dovoljno da prehrani sebe, svoju obitelj i da je onda prisiljen tražiti posao na crno. Bez pardona će se po ovom kažnjavati tako što će mu se 3 mjeseca uskratiti naknada, a ja se pitam i baš me zanima koliko je poslodavaca kažnjeno najdrastičnije zato što su zapošljavali ili zato što zapošljavaju radnike na crno. Radnici s 20 i više godina radnog staža nema više onog jednokratnog dodatka koje smo imali po sadašnjem zakonu. po sadašnjem zakonu. Radnici s 20 i više godina staža ili one kategorije recimo koje imaju 45 godina života i više ionako spadaju u najteže zapošljive kategorije, pa mogu samo razmišljati o tome kada će i na koji način doći do nekog posla koji će im omogućiti pristojan život. Zašto sve ovo govorim? Zato što smo i ovih zadnjih dana, ne samo na ovoj sjednici, nego i na protekloj sjednici donijeli i donosimo, a vjerojatno ćemo ih još donositi zakone kojima uređujemo pojedina područja. Recimo Zakon o minimalnoj plaći ili evo jučer smo imali raspravu o Zakonu o dohotku, odnosno o povećanju neoporezivog dijela dohotka za koje uporno tvrdimo da u biti pogađaju, odnosno ne znače ništa onima ili znače puno premalo onima koji imaju najmanja primanja u ovoj državi. Jučer smo to pokazivali na tome da oni koji imaju najmanje plaće najmanje će osjetiti upravo taj neoporezivi dio dohotka, a povezat ću to i reći i oni vjerojatno u ovoj Hrvatskoj troše najmanje električne energije i struje, pa im niti to što će biti oslobođeni ili će imati manji postotak povećanja struje apsolutno ništa neće u konačnici značiti u poboljšanju kvalitete njihovog života. Dakle, jedno jedino pitanje se postavlja zašto u ovoj državi upravo oni koji su najugroženiji u stvari ispada da moraju snositi najveći, u stvari i najteži teret jer njima bilo kakvo smanjenje njihovih prava, a da u isto vrijeme nemamo adekvatne mjere koje će pomoći da anuliraju na neki način smanjenje jednog prava u stvari najteže ih pogađaju i utječu na kvalitetu života. Ono što želim također postaviti pitanje, odnosno molila bih odgovor, a to je vezano konkretno uz članak 37. obzirom da su i pojedini sindikati postavili pitanje, mada kaže u obrazloženju piše da prava koja su bila po dosadašnjem članku 30. a odnosila su se na prava žena, dakle sa jednim djetetom, a da ako dobiju, odnosno prava žena koja imaju, su dobile otkaz a imaju dijete starosti do godine dana one sada više nisu u okviru članka 37. Dakle, nemaju više pravo na novčanu naknadu i ovdje piše da je to riješeno kroz neke druge zakone. Mi ćemo imati ovih dana Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, ali one nisu riješene, te majke nisu riješene niti kroz taj zakon, pa ja postavljam pitanje da li to znači da će biti riješene kroz neki drugi zakon, a ako ne onda bih molila da se na razini Vlade dogovorite u koji zakon ćemo ponovno vratiti odnosno da pravo na novčanu naknadu stječe trudnica, te roditelj koji u trenutku prestanka radnog odnosa ima dijete koje nije navršilo godinu dana života, troje ili više malodobne djece, te dijete s težim smetnjama u razvoju. I konačno nekoliko rečenica vezano oko ovog dijela koji se odnosi na aktivnu politiku zapošljavanja, odnosno na članak 35 koji govori o mjerama za poticanje zapošljavanja koje donosi zavod a koje onda evo tu je nabrojeno obuhvaćaju osobito pojedine kategorije, odnosno različiti su programi. već više godina govorim, a to sad moram iskoristiti da kažem i kad je ovaj prijedlog ovog zakona u pitanju, a to je što se po tim programima, odnosno netko ima osjećaj da li netko vrši analizu zapošljavanja prema tim programima i da li se procjenjuje učinkovitost mjera preko preko kojih se pojedine kategorije građana i građanki u ovoj Hrvatskoj zapošljavaju. Naime, konstantno iz godine u godinu su najslabiji rezultati kada je u pitanju zapošljavanje upravo starijih osoba iznad 45 godine kad su žene u pitanju i 50 godina kad su muškarci u pitanju, a kad su žene u pitanju među ukupni broj nezaposlenih žena na zavodu 10% je upravo u toj kategoriji starijih od 45 godine. Prestare za poslodavce, premlade da bi otišle u mirovinu. I ono na kraju što mi se čini da nije dobro što mi u pojedine programe za zapošljavanje, odnosno kroz pojedine mjere ja bih rekla objedinjujemo različite kategorije koje po meni zaslužuju da budu posebno razvrstane, pa tako kad govorimo o posebno osjetljivim skupinama nezaposlenih osoba kojima prijeti socijalna isključenost onda smo pod to stavili i branitelje i djecu poginulih branitelja i udovice i žene žrtve nasilja i samohrane roditelje i osobe sa invaliditetom. Ja mislim da bi puno bolje rezultate ostvarili kada bismo makar za pojedine te skupine napravili posebne mjere, dakle i da onda na taj način pratimo mogućnosti njihovog zapošljavanja. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Davorko Vidović. Nema ga. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. U ovom prijedlogu zakona, prije svega u ocjeni stanja kao da se priboravilo na onu činjenicu nepobitnu kojim ja mislim upravo zbog čega i ne samo zbog čega imamo pred sobom i raspravljamo o ovom Prijedlogu zakona o posredovanju. Naime, sjetimo se pritiska Svjetske banke 2006. godine koja je izvršila pritisak na Hrvatsku ustvrdivši kako Hrvatska previše izdvaja iz svog bruto društvenog proizvoda za socijalne naknade, tako da se Hrvatska pod pritiskom ili valjda ne sagledavajući i ne mogavši naći druga rješenja, dakle obvezala da će u tom razdoblju od 2006. godine

Dakle, ta nepobitna činjenica da smo se mi obvezali da ćemo za 2 godine, dakle u ovoj godini sa 4,1% bruto društvenog proizvoda smanjiti socijalne naknade u Hrvatskoj na 3,5. A samo se prisjetimo koliko je pao društveni proizvod. Samo u zadnjih nekoliko mjeseci. će udio i što će to dakle u apsolutnom iznosu značiti, to je savršeno jasno. Ali, na što je spravom upozorila tada, molim vas predsjedniče da osigurate mir ukoliko ste u mogućnosti u ovoj sabornici. S pravom je Svjetska banka upozorila da u Hrvatskoj koja se nalazi, još prije godinu i pol dana je ustvrdila zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom toj nekadašnjoj omraženoj instituciji, same te institucije ustvrdile su kako se Hrvatska nalazi na pragu siromaštva. Također je rečeno da Hrvatska treba treba tu svoju raspodjelu socijalnih naknada učiniti transparentno pa bi onda bilo više sredstava za one kojima je ta pomoć namijenjena i kojima je zaista potrebna. Zašto Hrvatska nema registar tih osoba? To je vrlo, vrlo interesantno znati. Mi smo svi svjedoci u našim lokalnim zajednicama da su korisnici tih socijalnih pomoći, raznih davanja pa čak i ovakvog vida osobe koje se bave poslovima koje poreske službe ne mogu oporezivati, dakle da apsolutno s onu stranu zakona, a koji su često u registru. Dakle, temeljno pitanje je da Hrvatska konačno uredi sve registre, ne samo Registar zemljišnika. Pritišće nas Europska zajednica da uredimo Zemljišnik radi vlastitih interesa, ali ovo je nešto, ovakav registar mi moramo učiniti radi vlastitih interesa, ili pak ti naši vlastiti interesi nisu nama jedinstveni. Ovakva pitanja vezana su usko sa popisom birača. Svjedoci smo da svake godine nas je sve manje, a birača sve više. Mnoge osobe koje su samo formalno prijavljene i koje imaju prebivalište korisnici su i ovakvih pomoći. Hrvatska je obvezna po Ustavu pomagati Hrvate u susjednoj zemlji. To mora činiti na transparentan način, a ne kroz ovakav vid. Ovaj vid pomoći namijenjen je Hrvatima u Hrvatskoj i svim drugim građanima koji žive u Hrvatskoj. Je li to plaća za nešto i neke usluge? Dakle, osnovno je da Hrvatska napravi registar jer onda i ova sredstva koja su uvijek mala i nedostatna bila bi znatno, znatno veća. Hrvatska također treba učiniti nešto i u praćenju tih troškova života, sama Vlada da točno vidi koja je to linija siromaštva i da upravo prema takvima i reagira. Evo, kolegica Sobol je rekla kako će se ovi koji zloupotrebljavaju ovaj zakon, a naravno svako pravo se može i zloupotrijebiti, ali će se ovdje ti korisnici koji možda odrade nešto po ugovoru u djelu na mjesec ili dva dana kažnjavati i to bespoštetno. I nema sumnje da će država biti vrlo, vrlo efikasna kada je u pitanju kažnjavanje ovakvih. I interesantno je i to što je država nemoćnija u sankcioniranju, recimo poslodavaca, onih najkrupnijih to sa većim marom i žarom iscrpljuje se na sankcioniranju ovih koji krše i i zloupotrebljavaju ova prava. A ljudi to zloupotrebljavaju zato što ne mogu živjeti od takve naknade i tko će doći, recimo na zavod? To ovdje dobro u samom prijedlogu, odnosno u ocjeni stanja se navodi iako su neka poboljšanja sigurno od 2000. učinjena na ovamo i u pogledu smanjenja broja nezaposlenih, ali ovdje se dakle na 4. stranici vrlo iskreno priznaje kako ta stopa zaposlenosti je daleko u Hrvatskoj manja nego u Europskoj uniji i ono što zabrinjava jeste ta dugotrajna nezaposlenost, a to su oni sa najmanjim primanjima koji su otpušteni kao višak rada ili koji su ljudi jednostavno otišli jer nije im bila isplaćivana plaća. Dakle, ti će biti i takvi će imati naknadu najmanju. Po postotku onu koju su dobivali, ali to nije prosječna plaća. Takva struktura ljudi vrlo malo obrazovana već u određenim godinama kada i inače ih je vrlo teško i zaposliti, a teško se mogu i prekvalificirati, dakle takve osobe će biti mizarno plaćene jer oni nisu imali prosječnu plaću nego možda, evo kao radnike u tekstilu daleko ispod kuna i one će eto imati 70% prvih par mjeseci, onda 50%. Dakle treba, a ovi sa većim plaćama, oni vam se neće tu i naći ili vrlo rijetko, ako se i nađu biti će vrlo kratko dok se ne snađu jer s obzirom, dakle na njihovu strukturu, na njihovo obrazovanje, možda zaista su samo trenutno nezaposleni. I ono što je naš krucijalni problem, ali to nije problem sada i ovih predstavnika Vlade koji su tu, nego možda programa uopće Vlade da se konačno počne sa izradom, a i provođenjem industrijske politike politike kako bi se ljudi počeli zapošljavati jer jedino povećani društveni rast može garantirati onda da će Hrvatska u punoj mjeri biti i socijalna država kako to naređuje i obvezuje naš Ustav. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Upravo je u 6,00 isteklo vrijeme za prijavu i nemamo više prijavljenih. Zaključno, gospođa Tamara Obradović Mazal, državna tajnica. Izvolite. **Obradović Hvala gospodine predsjedniče. S obzirom da je preporuka da imam kratak osvrt, onda ću ja uistinu kratko. i zahvaljujem na vrlo konstruktivnim osvrtima na zakon i htjela bi i konkretno odgovoriti na nekoliko primjedbi, pitanja kao i sugestija. Kroz cijelu raspravu se protezala ključna riječ obrazovanje. U 38% nezaposlenih, trenutno evidentiranih prema našem zavodu za zapošljavanje 38% nezaposlenih ima samo završenu osnovnu školu. To postojeće stanje naravno možemo cementirati određenom naknadom i skršenih ruku ne činiti apsolutno ništa u smjeru u kojem treba stimulirati ljude da potraže motivaciju dodatnog obrazovanja. Ovaj zakon čini upravo to. Ovaj zakon stimulirati će tih 38% nezaposlenih sa završenom osnovnom školom da uz naknadu za nezaposlenost potraže motivaciju u programu obrazovanja za koju dajemo neoporezivi iznos stipendije od 1.600,00 kuna. Time se naravno pomiče u razred veće naknade nakon provedenog obrazovanja. Poanta odredbe o kojoj govorim je logika stare poslovice, razlika između dati ribu i naučiti čovjeka da lovi ribu. Neoporezivi dio stipendije koju čovjek koji se odluči za obrazovanje, za dodatnu kvalifikaciju, za prekvalifikaciju je sistem naučiti čovjeka loviti ribu, a ne ga uljuljkivati u trajnu naknadu u nekom iznosu i ne motivirati ga da ne napravi daljnji iskorak. Žao mi je što kolega uvaženi zastupnik Lesar nije ovdje, obzirom da je spomenuo jednu kategoriju žena, a to su trudnice, vjerujem da on nema osobno iskustvo vezano za naknadu za porodni dopust, ja imam, ali rekla bih da u ovom dijelu zakon koji taj dio uređuje je Zakon o zdravstvenom osiguranju. Nadovezujem se i na budući Zakon o roditeljskim pravima i time bih odgovorila na pitanja, objedinjeno na pitanja vezano za status trudnica slijedom ovog, zakasnili ste, konačnog prijedloga zakona. Ujedno u svojim osvrtima koji su dati u pisanom obliku, a radi se o amandmanima, sa barem četiri amandmana dopuštam pomalo se osvrnuti i na vaše kao što ste rekli, kratke amandmane. Barem sa četiri rekla bih da stimuliramo rad na crno, a nekako se borimo protiv rad na crno. Isto tako vezano za ispit o kojem ste govorili, mislim da malo krivo interpretirate tu odredbu. Naime radi se o ispitima koji su uvjet za obavljanje navedene profesije. Ukoliko osoba ne ispuni uvjete, ne položi ispit kao što je državni stručni ispit, pravosudni ispit, državni ispit u medicini, osoba se neće zaposliti. radi se o pogrešnoj interpretaciji intencije predlagatelja koji se odnosi na ne polaganje stručnog ispita. Što se tiče zapošljavanja u sezoni, upravo suprotno. Povratkom u naknadu u kategoriju stjecanja naknade, naknada se valorizira slijedom iznosa plaće koju je radnik u sezoni ostvario i on ne ulazi u procjenu za naknadu koja će mu se dati za povratak u kategoriju kategoriju primatelja naknade tijekom nezaposlenosti. Vrlo kratko rečeno je na početku da je nezaposlenost društveni fenomen. Međutim nezaposleni u ovom trenutku nemaju puno koristi od toga da mi danas definiramo nezaposlenost kao društveni fenomen. Nezaposleni kojih prema anketnom uzorku na dan 31. svibnja ima 10,2% što je najniža ikad u Hrvatskoj, imaju samo koristi od zakona koji će im s jedne strane stimulirati i druge putove nalaska posla i s druge strane osigurati projekciju sigurnosti povećavanja naknade vezano za minimalnu plaću. globaliziranja problema nezaposlenosti visa a vis konkretnih prijedloga koje danas predlaže ovdje Vlada, rekla bih da naši nezaposleni imaju koristi od provedbe ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ispravila bih navod ili tvrdnju gospođe državne tajnice, a koje se odnosi na pitanje trudnica, odnosno majki, jer ona kaže da je njihov status riješen kroz Zakon o zdravstvenom osiguranju, odnosno Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama o kojima ćemo mi tek Ali ova kategorija o kojoj sam vam ja točno govorila i citirala iz sadašnjeg zakona i kakav je prijedlog, ta kategorija majki, odnosno trudnica nije nakon što će biti izbačena iz ovog zakona, neće biti riješena niti kroz jedan pa niti kroz Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama jer te kategorije tamo nema. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivati će kada se steknu uvjeti.